Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Me alustame 13. märtsi infotundi. Tervitan kõiki Riigikogu liikmeid, Vabariigi Valitsuse liikmeid ja kõiki külalisi, kes jälgivad meie tänast istungit rõdudel, ning ka kõiki neid, kes vaatavad meid sinise ekraani vahendusel. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll!

Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, justiitsminister Kalle Laanet ja välisminister Margus Tsahkna. Meie infotunni reeglid on on ikka täpselt samasugused: Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks, lisaks on tal võimalus esitada üks täpsustav küsimus ning üks Riigikogu liige saab esitada veel lisaküsimuse. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit ja vastamiseks on aega kolm minutit. Asume tänaste küsimuste juurde. Tänane esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Andres Metsoja ja teema on õigusriik. Andres Metsoja, palun! Aitäh, austatud esimees! Austatud peaminister! Head ministrid! Elu on veeretanud meie teele arutelu õigusriigi

probleeme lahendatakse ja õigusriik püsib jalul, või siis, vastupidi, öelda, et tegelikult meil ongi suur probleem ja probleem tuleb lahendada võib-olla isegi Riigikogu sekkumisega, et et mõnda seadust täpsustada. Sest õigusriigis ei ole kuidagi kohane see, et justkui kajastatakse, et poliitiliselt sekkutakse Eestis õiguse[mõistmisesse] ja seda mõjutatakse. Kuidas te seda olukorda meile lihtsalt kommenteerite? Aitäh! Hea kolleeg, enne kui proua peaminister vastab, üks oluline täpsustus – see on seotud akustikaga. Te rääkisite Riigikohtu esimehest. Jah.

meie riik on rajatud. Seal on võimude lahusus, seal on see, et otsuseid tehakse seadustest ja reeglitest lähtuvalt. Mitte et õigus on sellel, kelle käes on võim, vaid vaid võim on sellel, kelle käes on õigus. Ma arvan, et see on ülioluline printsiip. Ma olen ise olnud väga palju siinsamas

et meil on õigusriik, meil on õiguskaitseorganid ja nemad tegelevad nendega, detailidega ma kursis ei ole. Olen alati saanud väga palju kriitikat, et miks ma ei ole detailidega kursis, peaminister peaks kõike teadma. Nüüd, prokuratuuri tegevuse kohta on olnud avalikkuses palju kriitikat. See kuulub Justiitsministeeriumi pädevusse ja seetõttu on igati normaalne, et justiitsminister on ka täna siin ja saab teie küsimustele vastata. Tõsi on see, et prokuratuuri sõltumatus peab olema tagatud, ja see mitte ainult ei pea olema sõltumatu, vaid see peab ka näima sõltumatu, mis tähendab seda, et igasugusest poliitilisest sekkumisest prokuratuuri tegevusse tuleb

kui juhtimistasandil sekkutakse või peetakse oluliseks koguda erinevat informatsiooni, siis tekib tõlgendusruum. Seda tõlgendusruumi on võimalik kasutada ühes vaates ja teises vaates. Ma arvan, et selles mõttes tuleb teiega nõustuda, et parlamendi roll on siis osapooled ära kuulata. Ilmselt ka uurimiskomisjoni moodustamine saab olla üks võimalikest lahendustest, et õigusruumi vajadusel täpsustada.Aga ma saan aru, et teie vaates on täna tegelikult õigusruumiga kõik korras, lihtsalt

Aga distsiplinaarmenetlust ju ei ole, on teenistuslik järelevalve, mida Justiitsministeerium saab teostada prokuratuuri tegevuse otstarbekuse ja seaduslikkuse üle. Kindlasti peab justiitsminister seda ka täpsemalt põhjendama. Ta on olnud avatud, andmaks neid põhjendusi. Igal juhul ma ootan seda, et õigussüsteemis säiliks töörahu ja mingid isiklikud

kuivõrd ka siin saalis ja Riigikogu erinevates komisjonides on olnud küsimusi prokuratuuri töö kohta, siis minu soov ja nägemus on see,

Selles mõttes, et kas on võimalik teha seda tööd nii, et see oleks absoluutselt efektiivne? Õigusriigis, ma arvan, lõpuni ei ole, just sellel põhjusel, et alati saab vaidlustada. See just näitabki, et meie õigusriik ikkagi toimib. Kõik asjad ei lähe nii, nagu prokuratuur tahab. Aga kui justiitsministril on etteheiteid

Aga ma tahan siinkohal tulla uuesti automaksu juurde, sest kahjuks pole te ette näinud erisusi puuetega inimestele. Automaksuvabastus on ainult nendele, kelle auto on ümber ehitatud, aga kõigil puuetega inimestel pole ju auto niiviisi ümber ehitatud. Põhimõtteliselt te panete puuetega inimesed olukorda, kus neil on kaks võimalust: kas nad teevad mitu korda suurema investeeringu ja ehitavad oma auto ümber

Kui adekvaatne selline suhtumine on, et ühe maksuga panete te puuetega inimesed, aga ka teised sotsiaalsed rühmad palju raskemasse seisu ja siis hakkate otsima neile leevendusmeetmeid? Kas poleks ka riigi halduskoormuse mõttes lihtsam vabastada kohe kõik puuetega inimesed ja teised vähemkindlustatud isikud automaksust?Lisaks, vastavalt põhiseadusele peavad puuetega inimesed olema riigi erilise hoole all. Kui me võtame aluseks põhiseadusest tulenevad sotsiaalriigi ja inimväärikuse põhimõtted ja vaatame, mida kirjutatakse kommenteeritud väljaandes, saame välja lugeda, et olukorras, kus riik paneb automaksuga kõige haavatavamad grupid raskemasse seisu tekib suurem vaesusse langemise risk, kuid seejuures teisi sotsiaalseid meetmeid ei rakenda või ei rakenda neid tõhusalt, on tegemist olulise põhiõiguse riivega, mis on põhiseadusega vastuolus. Aitäh! Jaa, aitäh! Puuetega inimestele oleme me automaksuga seoses mõelnud ja [Eesti] Puuetega Inimeste Kojaga on olnud väga selged läbirääkimised.Vaadake, kõikidel puuetega inimestel ei ole autosid, aga kõik puuetega inimesed vajavad tuge. Seetõttu, kui sotsiaalkaitseministril olid läbirääkimised seoses automaksuga ja puuetega inimeste toetustega, oli eelistus pigem saada saada toetusi kõikidele puuetega inimestele, mitte soodustusi neile, kellel on auto. Jah, ümberehitatud autod on automaksust vabastatud, aga lihtsalt niisama

sotsiaalpoliitikat. Sotsiaalpoliitikat me teeme ka seeläbi, et me kogume maksumaksjalt raha, et aidata neid, kes päriselt abi vajavad, just seal, kus nad seda vajavad. Näiteks

on ka just välja tulnud, et need, kellel juba on auto, on tegelikult need puuetega inimesed, kes on pigem paremas olukorras kui enamik raske puudega inimesi või raske puudega inimeste perekonnad. Seetõttu oli eelistus tõesti saada saada pigem toetuste tõusu, mis puudutab kõiki puudega inimesi, mitte soodustusi neile, kellel on autod. Suur Suur tänu! Ma lõpetan esimese küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme teise küsimuse juurde, ma saan aru, on Anastassia Kovalenko-Kõlvartil küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

see ei välista seda, et ka automaksust võiks olla puuetega inimesed vabastatud. Aga jah, minu protseduuriline küsimus on see: kuidas protseduur ette näeb või millal on õige hetk, kui ma võiksin öelda, et

See ei ole kolleegide suhtes kuidagi lugupidav. Täiesti siiralt. Nii! Andrei Korobeinik, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta.

ei puudutanud kuidagi käimasolevat istungit ja selle läbiviimise protseduuri. Teilt ka palun, et edaspidi katsume sellest kinni pidada. Meil on tõesti, head kolleegid, 13 küsimust ja meil on ainult kaks tundi, nüüd juba oluliselt vähem kui kaks tundi nende menetlemiseks. Kui me raiskame aega protseduurilistele küsimustele, siis me ei jõuagi nende küsimusteni. Lõpu poole tahab kindlasti Anastassia Kovalenko-Kõlvart esitada tänase 13. küsimuse, aga mida rohkem ta esitab protseduurilisi küsimusi, seda vähem on tal võimalik seda esitada siin Riigikogu saalis. Head kolleegid, me läheme teise küsimuse juurde, sest Martin Helme on pikalt oodanud. Küsimus on peaminister peaminister Kaja Kallasele ja teema on Macroniga räägitu. Martin Helme, palun! Aitäh! Ma loen nüüd ette mõned avalikkusele kättesaadavad tsitaadid Eesti või rahvusvahelisest meediast. 27. veebruaril ütlesite te Postimehele:

Poola presidendi Andrzej Duda sõnul oli Pariisi kohtumisel kõige tulisem arutelu selle üle, kas viia Ukrainasse vägesid, ja selles küsimuses ei jõutud kokkuleppele. Slovakkia peaminister Robert Fico ütles pressikonverentsil, et juba enne Pariisi kohtumist ilmnesid dokumendid, mitmed NATO ja Euroopa Liidu riigid kavatsesid kaaluda kahepoolsete kokkulepete raames maavägede saatmist Ukrainasse. Leedu presidendi nõunik Kęstutis Budrys ütles Leedu rahvusringhäälingule, et Vilnius kaalub võimalust saata vägesid Ukrainasse, et nad räägivad sellest võimalusest ja teevad seda üsna avalikult, kõik on laual. Itaalia välisminister Antonio Tajani ütles, et lääne vägede võimalik saatmine Ukrainasse on Macroni idee, kuid kui me räägime vägede saatmisest, peame olema väga ettevaatlikud, sest me ei tohi panna inimesi arvama, et oleme Venemaaga sõjas. Saksa kantsler Olaf Scholz kinnitas ka, et see asi oli Pariisis arutelul, ja ütles, et üks asi on väga selge: Euroopa riikide või NATO maavägesid ei tule. Prantsuse president Macron ise ütles kohtumise järel, et lääne vägede saatmine Ukrainasse ei ole tulevikus välistatud. lisas, et vägede saatmise võimalus oli kohtumisel arutelu all väga vabas ja selges vormis ning mitmed Pariisi sõitnud riigijuhid olid selle mõtte suhtes põhimõtteliselt avatud.Kõik need teised riigijuhid väidavad täpselt risti vastupidist sellele, mida teie ütlesite. Heatahtlik tõlgendus on see, et te viibisite teisel koosolekul või et te lihtsalt ei saa aru, mida teised räägivad. Aga tegelikult me oleme tagasi juurprobleemi juures. Mul on lihtne küsimus: miks te jälle Eesti avalikkusele valetasite?

Pariisis ei puudutanud vägede viimist Ukrainasse, see ei ole praegu teema. Ka Macron ise on öelnud: "Ühele küsimusele, mis minult vägede saatmise kohta küsiti, vastasin, et midagi ei saa välistada. Iga sõna loeb. Me alustame arutelu ja mõtleme kõigele, mida saab teha Ukraina toetamiseks." See, See, mida me seal kokku leppisime, on just see, et tegelikult ei ole mõtet saata Venemaale sõnumit, et midagi on kindlasti välistatud, nii nagu juhtus siis, kui Venemaa kaalus kallaletungi Ukrainale. Siis öeldi umbes, et ei noh, kui on väike kallaletung, kallaletung, siis me ei tee midagi. Ja selle tulemusena venelane luges sealt välja, et ahhaa, okei, võime minna kallale, sest midagi ei juhtu. Just selliseid sõnumeid ei ole vaja saata, öeldes, mida me kindlasti ei tee. Aga maavägede saatmisest [juttu] ei olnud. Inglise keeles olid

Euroopa julgeolekuarhitektuur. Mida konkreetselt sellel koosolekul räägiti, tean ma väga hästi, sest mina olin sellel koosolekul erinevalt teist. Ma loen ka ajakirjandust erinevates keeltes ja ma tean väga hästi, millest oli juttu, ja ma tean ka väga hästi, mida Macron ütles ja mida ta ei öelnud. Paljudes riikides on hirm – ka teie, eks ole, olete tulnud siia selle küsimusega –, kas me saadame oma maaväed sinna. Sellest ei ole praegu juttu.

võita, sest ka meie ei taha, et see sõda siia laieneks. Suur tänu! Järgnevalt täpsustav küsimus. Martin Helme, palun! Aitäh! No siin on nüüd tohutu pundar teemasid. Esiteks, ma lugesin ette terve hulga tsitaate teistelt riigijuhtidelt, kes seal koosolekul olid, ja teilt, ning need on vastuolus. Teie jutt, selged sõnad: ei olnud ettepanekut, on tõlkes kaduma läinud, ei ole teema. No on teema! Teised ütlevad, et tuline teema oli, olid ettepanekud. Selles kontekstis, kui teie tulete ütlema, et ei olnud teema, siis te ju valetate meile kõigile.Nüüd teine asi: ei ole mingit vahet, kas me räägime maavägedest või tagalavägedest või pioneeridest. Me räägime sõduritest, kes ükskõik millise teise riigi lipu all seal tegutsevad. Ja probleem on järgmine: see on põhimõtteliselt Venemaaga sõtta minek. Üks asi on see, et me toetame Ukrainat kas rahaliselt või moraalselt, diplomaatiliselt või ka relvastuse, laskemoonaga. See on üks asi. Aga minna sõtta Venemaaga on juba midagi täiesti teisest kategooriast. Vot nüüd tuleks küll öelda – mind mitte ei huvita, mis sõnum läheb siit Venemaale, mina tahan, et sõnum Eesti rahvale oleks väga selge –, et see on välistatud; et teie valitsus ei tegele sellega, et me läheme ise sõtta Venemaa vastu

ning keskendume sellele, et me kaitseme ennast ja hoiame oma sõdurid Eestis, varustame neid nii hästi, kui vähegi võimalik on. See on teie kohustus Eesti riigi ja rahva ees, mitte arutada siin seda, et me ei välista midagi, mida Ukrainas teha. teha. Selle peaks ikka välistama, et me alustame ise sõda Venemaaga. Palun öelge selge sõnaga see välja. Oh, kas te tõesti arvate, et me tahame venelastega tüli norida? Me teeme kõik selleks, et see sõda siia ei tuleks. Jällegi, rõhutan veel kord üle: ei olnud kordagi juttu maavägede saatmisest. Mitte kordagi ei olnud juttu maavägede saatmisest. Mitte keegi ei rääkinud maavägede saatmisest. Inglise keeles onground troopsmaaväed, agatroops on the groundvõisoldiers on the groundon sõdurid seal riigis. Ja seda erinevad riigid teevad, erinevad riigid saadavad [sinna sõdureid], aitavad ukrainlasi väljaõppega. Kas ma saan öelda täie kindlusega, et ühtegi eestlast seal ei ole? Ei saa. saa. Kas ma saan öelda või anda lubadusi, et kui olud muutuvad, siis me peame tegema teisi käike? Ei saa. Aga igasuguseks maavägede kasutamiseks peab olema Riigikogu mandaat.

juhi Kaupo Rosina eessõna Välisluureameti aastaraamatus, kus ta ütleb, et Kremli mõttemaailma järgi ei võitle nad mitte ainult ukrainlastega, vaid valitud tee tähendab ka pikaajalist vastuseisu terve kollektiivse läänega. See, kuidas Venemaa tahab ühte või teist asja tõlgendada, ei ole meie kontrolli all. Ja seda, et Venemaa tahab näidata, et ta on NATO‑ga sõjas, teame me ammu sellest, mida nad üritavad oma inimestele müüa. See ei sõltu sellest, kas seal on mõni Eesti sõdur või See ei sõltu sellest, kas seal on mõni NATO sõdur või ei ole. See sõltub puhtalt Venemaast, kes otsustab vaba suva järgi, kellele nad lähevad kallale ja mille nad selle jaoks ettekäändeks toovad. See ei sõltu absoluutselt sellest, mida meie teeme. Minu meelest see on lõks, kui me hakkame ütlema, et mingi meie tegevus provotseerib Venemaad. See annab ju Venemaale jällegi õiguse. "Näed, ongi, nemad käitusid halvasti ja sellepärast Venemaal oli ju täielik õigus neile kallale minna." Ei ole! Mitte kellelgi ei ole õigust kellelegi teisele kallale minna. Niimoodi me oleme rahvusvahelises õiguses kokku leppinud. Aga igal riigil on õigus ennast kaitsta ja seda Ukraina praegu teebki. Suur tänu! Ja üks lisaküsimus. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas, te keerasite ennast ikka üles. Lausa naljakas on kuulda, kuidas te lihtsalt lahtisest uksest sisse tormate ja räägite sellest, et igal riigil on õigus ennast kaitsta. Muidugi on, loomulikult on. Aga kui te ütlete, et Ukraina pole küsinud maavägesid, ja keerutate siin eufemistlikult selle ümber, kas väed maapinnal on maaväed või mis väed nad on – no see on muidugi täiesti absurdne. Aga kui Ukraina küsib, kui Ukraina küsibki,

"Praegu pole vaja, aga ma ei välista, et kui me hakkame kaotama, siis me vajame ka NATO vägesid oma territooriumil võitlema Venemaaga." Need on Zelenskõi sõnad, meediast võetud. Minu küsimus on väga lihtne: kas te tõesti kujutate ette, et meil on nii palju ressurssi, et me võime oma laskemoona ära anda? Tuleb välja, et praegu on meil vaja 1,6 miljardit eurot,

Ja kui me räägime nüüd, et 1,6 miljardi eest ostame seda kaheks nädalaks, kas me siis kujutame ette, et kolm nädalat või kuu aega kestabki sõda Venemaaga või? Tegelege, kulla inimene, sellega, et meil oleks oma riik võimalikult hästi kaitstud, et meie mobilisatsioonireserv ei oleks mitte saadetud Ukrainasse, vaid oleks siin, meil Eestis kaitsmas NATO idatiiba. Ärge opereerige siin mingisuguste muinasjuttudega sellest, kuidas igaühel on mingi õigus. Ka Eestil on õigus ja kohustus ennast kaitsta ja selleks peavad meil olema nii relvad,

Jaa, meie riik on kaitstud, sest meie väed ongi Eestis. Ja mitte ainult, meie väed on ka missioonidel, kus nad saavad täiendavat väljaõpet. Meid ei rünnata praegu. Meil ei ole siin sõda. Venemaa peab sõda Ukraina vastu ja senikaua, kui ta peab sõda Ukraina vastu, ei laiene see sõda kuhugi mujale. Seetõttu me peamegi tegema kõik selleks –

riigi vastu, siis peavad kõik NATO riigid otsustama, kuidas ja millise arvu sõdureid nad saadavad võitlema. Teie lapsed ei sure Ukrainas. Kui Venemaa ründab NATO riike, siis teie lapsed saadetakse samamoodi võitlema Venemaa vastu, ja see on juba hoopis teine olukord." Ehk siis tema palve meile on see: andke sõjalist abi, andke abi, et me saaksime Venemaa tagasi lüüa, ja te ei pea muretsema iseenda turvalisuse, iseenda julgeoleku pärast. Ukrainlased võitlevad praegu Venemaaga ja võitlevad ka meie eest. Seepärast me seda kõike teeme. Nüüd, veel kord, ma rõhutan üle, et igasuguse Eesti sõdurite saatmise aluseks kuhugi on Riigikogu mandaat. Teie siin saate selle üle otsustada. Teie saate siin seda nuppu vajutades [otsustada], kas keegi kuhugi läheb või ei lähe. Aga meie ei ole praegu rünnaku all. Me peame tegema kõik selleks, et aidata Ukrainal võita. Muidugi me samal ajal ka oma julgeolekut. Juba enne sõja algust [tegime] me hankeid, et hankida täiendavalt laskemoona, et hankida täiendavaid võimeid, õhukaitset, kõike seda, mida meil ei ole olnud, just selleks, et me oleksime valmis ka iseennast paremini kaitsma. Sellepärast me oleme NATO‑s läbi rääkinud uued kaitseplaanid, kaitseplaanid, mis ei ole nii-öelda okastraadi kontseptsiooniga, vaid selleks, et me oleksime valmis Eestit, Lätit, Leedut, ükskõik millist Venemaaga piirnevat riiki kaitsma esimesest momendist alates. Ja neid kaitseplaane viiakse järjest ellu. Enam ei ole heidutushoiak, vaid kaitsehoiak just selleks, et et see sõda siia mitte kunagi ei tuleks. Suur tänu! Lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Tänane kolmas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teema on kodumaise toidutööstuse oleviku ja tuleviku väljakutsed. Lauri Laats, palun!

Meil on täna ka külalised. Koolinoored! 42% on toidu hinnad tõusnud. Te võiksite oma vanematelt küsida, kui palju on selle aja jooksul nende palk tõusnud. Seoses sellega on ju tarbija kindlustunne samuti jätkuvalt madal. Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp on öelnud, et tarbijate hinnatundlikkus mõjutab Eesti tootjaid. Kui valik poes väheneb, toob see kaasa konkurentsivõime languse. See tähendab, et Eesti toodete kättesaadavus võib aja jooksul väheneda, mis on toidujulgeoleku poolest üks ohumärke. Ka praegu on juba 40% toodetest, mida me saame poest

Rahinge Lihatööstus, et lõpetab sel aastal tegevuse, ja ka üks Vasula Lihatööstuse juht mainis, et ajad on väga rasked ning vaatame, mis meid ees võib oodata.

Ei saa samal ajal öelda, et ühtegi maksu ei tohi tõsta, aga kõigile peaks toetusi maksma. Püüaks selle asja ikkagi kuidagi joonde saada.Tõepoolest, Tõepoolest, eelmisel aastal vähenesid tootmismahud enamikul töötleva tööstuse 23 tegevusalast. Suurema osatähtsusega tööstusharudest kahanes puidutöötlemine 16,8% ja järgmine oli toiduainete tootmine 3,6%‑ga. 3,6%‑ga. Toiduainetööstuse üldine mure on asjaolu, et sisendhinnad kasvavad, aga tarbija ei jaksa enam kõrgemat hinda maksta. Samas, näiteks Eesti Panga ökonomist on oma kirjutises avaldanud, et toiduainetööstus langetab aga toidupoed tõstavad, ehk hinnatõus ei tule põllumajandusest ega toidu tootmisest, vaid see tuleb jaekaubandusest. Sama ütleb ka regionaalministeeriumi tellitud ja Eesti Konjunktuuriinstituudi läbi viidud uuring, mille kohaselt on toidu hinnad kokkuostu tasemel langenud,

seda isegi peale käibemaksu tõusu, ja see on alla euroala keskmise. Kui vaadata palkade kasvu, siis [me näeme, inimeste ostujõud jälle tõusmas. Aga ma möönan, et toiduainetööstusel on keerulised ajad ja need uudised, mis tulevad, et üks või teine tööstus läheb kinni, on tõesti väga-väga kurvad. Küsimus on selles, et

Suur tänu! Lauri Laats, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Hea, et te märkasite tõesti seda ilusat pusa loosungiga "Ei automaksule". Loomulikult me ei toeta automaksu, nii nagu enamik Eesti inimesi.

kõikidele ettevõtjatele on palgakulu üks väga oluline sisend ja [maksuküüru kaotamine] vähendab oluliselt survet tõsta palkasid, sest inimestele jääb rohkem raha kätte. Teine suur efekt ongi see, et kõikidele töötajatele, kes teenivad alla 8000 euro, jääb rohkem raha kätte. Kui neile jääb rohkem raha kätte,

võimekuse ja konkurentsivõime tõstmine. Ühelt poolt me teeme energiaga seotud otsuseid, mis on ka oluline sisend toiduainetööstuses, et hinnad tuleksid alla. Näiteks gaasi hind on meil tunduvalt odavam, kui see on Soomes, ja see alanes selle aasta alguses veel

Kogu selle aja olete te tegutsenud peaministrina. Palun öelge, mida te olete teinud majanduskasvu taastamiseks ja mida kavatsete edaspidi selleks teha. Nimetage vähemalt üks konkreetne ettevõte, millel te aitasite säilitada tootmist ja töökohti. Kõigepealt, kui see, et nüüd te istute seal taga – vanasti te istusite siin ees –, näitab, kui palju Keskerakonda enne oli ja kui vähe teid nüüd on, siis see on tegelikult päris drastiline … Ma vabandan! Ma vabandan! Ma täpsustan üht olulist asja. Aleksandr Tšaplõgin pidi istuma sinna taha sellepärast, et tema pult siin ees ei töötanud,

Enamik otsuseid, mida me teeme, on suunatud sellele, et tagada, et Eesti inimestel oleks siin parem, et Eesti majandus töötaks ja, nii nagu ütleb meie põhiseadus, et eesti kultuur, keel ja rahvas kestaks.Mis on need konkreetsed asjad, mida me oleme teinud, et majandust aidata? Energiapoliitikas oleme teinud väga palju olulisi samme. Hea meel on tõdeda, et tegelikult on tähtsate sisendite, nagu gaasi ja elektri hind oluliselt alla tulnud. Siis on

selleks et aidata.Aga kõik majanduses ei sõltu muidugi sugugi mitte valitsuse tööst, vaid sõltub faktoritest, mis meist ei sõltu. Siiamaani on Eesti majandust vedanud see, et me oleme olnud seotud Põhjamaade majandusega, me oleme olnud väga avatud ja see on andnud on andnud võimaluse, et meie majandus on saanud kiiremini kasvada. Põhjamaade majandusel ei lähe praegu hästi ja seda tunnetame meie esimesena ka oma majanduses.Aga mis on head uudised? Nii nagu president oma kõnes ütles, rääkige rohkem positiivsetest asjadest, selline negatiivsus ei vii edasi, optimistid viivad edasi. Esiteks, positiivne on see, et palgad kasvavad ja kasvavad jälle rohkem, kui kasvavad hinnad, ehk inimeste ostujõud paraneb. Pensionid kasvavad: eelmisel aastal 17,6%, sellel aastal 10,6%. Tööturu näitajad on üllatavalt positiivsed, kuigi, tõesti, tööpuudus on tõusnud. Aga tööhõive on kõigi aegade kõrgeim ja viimase aastaga on erasektor loonud 12 000 uut töökohta. Euribori futuurid langevad, mis näitab, et tegelikult ka laenuintressid Eelmise aasta lõpus majutusasutuste käive kasvas, samuti kasvas reisijate arv nii Tallinna Sadamas kui ka Tallinna Lennujaamas. Vabal meedial läheb hästi. Vaatame majanduse arengut. Gaasi hind on 22,5% madalam kui aasta alguses ja 2024. aastal on gaasi hind mitu korda madalam kui Soomes – see on alati võrdlusmoment. Nii et jah, neid asju on. Igasugustes majanduse konkurentsivõime edetabelites on Eesti endiselt väga kõrgel kohal. Näiteks maksusüsteemi konkurentsivõime on see, mille poolest me oleme püsivalt esikohal. Endiselt on hea meel, et maksukoormus on meil üks Euroopa madalamaid ka pärast maksutõusude tegemist. Aitäh! Aitäh! Lõpetan tänase kolmanda küsimuse käsitlemise. Enne kui me saame neljanda küsimuse juurde minna, on küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh, austatud esimees! Tegelikult on päris kurb, et peaminister lubab endale selliseid kommentaare ja talle pakub raskelt nalja, kui tehnilise põhjuse pärast peab mõni saadik istuma teisel kohal. Ma protseduurilises mõttes mõttes mainin ära, et ka mina ei istu täna oma tavapärasel kohal, sest ka minul pult ei tööta. Ma tänan esimeest, et te pöörasite sellele koheselt tähelepanu ja katkestasite peaministri sõnavõtu. Aitäh! Aga ma ei saa ka seda küsimust lugeda protseduuriliseks küsimuseks. Vadim Belobrovtsev, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Mul ongi küsimus konkreetse protseduuri kohta. Ma arvan, et teie istungi juhatajana peaksite peaministrit ikka korrale kutsuma, sellepärast et see ei ole esimene kord,

Mina võin ju ka kommenteerida, et kui peaminister tuleb siia näiteks morni näoga, siis järelikult Reformierakonnal läheb halvasti, nende reiting järjest kukub. Või kui ta tuleb naeratades, siis ma ütlen, et talle ei lähe korda see, et Eesti rahval on praegu keeruline elu. Selles mõttes, et milleks selliseid kommentaare vaja

Läheme edasi tänase neljanda küsimuse juurde, milleks on Urmas Reinsalu küsimus justiitsminister Kalle Laanetile. Teema on õigusriik. Urmas Reinsalu, palun!

Teie kategooriliselt eitasite, et te olete kuid survestanud peaprokuröri ametist lahkuma. Peaprokurör jääb oma sõnade juurde, et see on aset leidnud, juttu oli suisa lahkumisavalduse paberist. Teie eitate nii-öelda survestamist tegevuste puhul, mis puudutavad konkreetseid kriminaalasju. Peaprokurör ütles ühemõtteliselt, et oli konkreetne surve tööprotsessis konkreetsest menetlusasjast irduda, mida teie avaldasite prokuratuurile.

et peaprokurör näeb asja ühtemoodi ja teie kinnitate jäigalt teistmoodi. Samas on kolm juhtivat riigiprokuröri andnud oma hinnangu

kuidagimoodi märku, et mina olen teda survestanud või sekkunud tema tegevusse?Ma mõistan küsija küsimusi.

käskkirja, et läbi viia teenistuslik järelevalve – mis on aasta jooksul toimunud sündmused, kuidas see kõik on toimunud –, et kontrollida prokuratuuri tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust. Selle õiguslik alus on Vabariigi Valitsuse seadus, selle õiguslik alus on prokuratuuriseadus ja prokuratuuri põhimäärus. Prokuratuuri sõltumatus

vastutab Justiitsministeerium, nagu vastutas justiitsministrina ka Urmas Reinsalu. Minu kohustus on tagada, et prokuratuur töötaks seadusi järgides, otstarbekalt ja tulemuslikult.

Te ei andnud vastust, kes see keegi teie meelest on, aga te olete selgelt ümber lükanud peaprokuröri väited.Minu küsimus puudutab seda. Ma küsisin teilt täna, kas te olete kolmandate isikutega, kes ei ole [mingi] menetlusega seotud või Justiitsministeeriumi ametnikud, peaprokuröri juhtumist või tema ametist ja ametiga seotust vestelnud. Te eitasite seda, Peaprokurör ütles, et veebruarikuus oli tal olnud vestlus härra Erki Aavikuga, kes viitas, et tal oli teiega olnud, ma saan aru – ma tuginen nüüd peaprokuröri väitele, mille ta küsitlusel andis

Konkreetne inimene, kellel ei ole mitte mingit pistmist justiitssüsteemiga, kohtub riigi peaprokuröriga selleks, et arutada, kuidas riigi peaprokurör ametist lahkuks ja asuks tööle Tallinna Ringkonnakohtu esimehena.Ma palun teilt, härra justiitsminister, kommentaari selle kohta, mis asjaoludel – kui see kohtumine aset leidis, nagu peaprokurör väitis, eks ole

Kuid mind seadusandjana paneb tegelikult hoopis muretsema eelnõu, mis riivab lubamatult õigusriigi põhimõtteid. Selleks on haldustrahvide eelnõu,

ja halduskohtust saab uus trahviorgan. Arvestades nende trahvide suurust ja ametile antud läbiotsimisõigust, väljuvad need õigused oma intensiivsuselt isegi kriminaalmenetluse piiridest. Selle asemel et rohkem kui kaks aastat väldanud majanduslanguse tingimustes ettevõtteid toetada, teeb valitsus hoopis kõik selleks, et majanduskeskkonda veel halvendada ja ettevõtjaid hoopiski hirmu all hoida. Majanduseksperdid ütlevad, et praeguses kriisis tuleb ettevõtlust aidata, aga teie olete otsustanud, et me hakkame ettevõtlusega hoopis võitlema. Te olete läinud karistamistahtega nii kaugele, et olete valmis minema põhiõiguste vastu ning loobuma sellistest aluspõhimõtetest nagu süütuse presumptsioon ja enese mittesüüstamise privileeg. Põhimõtteliselt näeb praeguse eelnõu sõnastuse järgi

kuna teie soovite, et halduskohus hakkaks teostama täidesaatva võimu otsuseid, kuigi tegelikkuses peab halduskohus just kaitsma täidesaatva võimu õigusvastase tegevuse eest.

Aitäh! Me saamegi nendest küsimustest erinevalt aru. Selle direktiivi eesmärk on, et konkurents ettevõtluses, nii Eestis kui ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, oleks läbipaistev, ettevõtlus [põhineks] ausatel põhimõtetel ja et tarbija oleks parimal võimalikul viisil kaitstud. Selle eelnõu eesmärk on ju kaitsta ausaid ettevõtjaid,

hoitaks kõige paremini silma peal. Ehk kohus, halduskohus saab hinnata, kas menetlusprotsess, mis on toimunud Konkurentsiametis, ja karistus, mida küsitakse, on proportsionaalsed. Aitäh!

palun! Suur tänu! Eelmise nädala infotunnis esitasin ma teile kolm väga konkreetset küsimust, millele kõigile saab vastata jah-ei-vormis. Paraku ei saanud ma mitte ühelegi neist küsimustest selget vastust. Selle asemel saime kuulda palju demagoogilist küsimustest möödahiilimist. Aga kuna tegu on Eesti rahva, maa ja riigi tuleviku seisukohast kriitilise tähtsusega küsimustega, siis ma pakun teile uuesti võimalust nendelesamadele küsimustele vastata. Seejuures palun siiralt, et te ei räägiks mingit muud juttu. Küsimus ei ole selles, kas mulle meeldivad teie vastused. Ärge naerge, ärge naerge! Küsimus ei ole selles, kas mulle meeldivad teie vastused. Ma palun lihtsalt, et te vastaksite. On väga tõenäoline, et mulle ei meeldi see, mida te vastate. Aga lihtsalt vastake küsimustele, vastake lihtsalt küsimustele. Ärge tegelge demagoogiaga, rääkides sellest, et mulle nagunii ei meeldi, mida te

Ukrainasse täitma mingit sõjategevusega seotud ülesannet? Teiseks: kas te annate sarnaselt mitmete teiste Euroopa riikide, näiteks Saksamaa, Ungari, Tšehhi, Slovakkia ja Soome valitsusjuhtidega oma rahvale ja Kaitseväele kinnituse, et kuni teie olete peaminister, ei sekku Kaitsevägi üheski aspektis sõjategevusse Ukrainas, et mitte viia Eesti Vabariiki sõtta Venemaaga? Ja kolmandaks: kas te kinnitate, et ajal, mil sõda on jõudnud või jõudmas Eestisse, kui see peaks juhtuma, ei evakueeru te Eesti Vabariigi territooriumilt, vaid jääte solidaarseks Eesti rahva saatusega, mille määramisel te oma ametile vastavat vastutust kannate? Ja veel kord: palun ärge rääkige sellest, et peab pingutama, et sõda siia ei jõuaks; et ukrainlased võitlevad meie eest ja et ukrainlased pole meilt seda või teist küsinud. Palun lihtsalt vastake küsimustele! Aitäh!

Sõdurite saatmiseks ükskõik kuhu väljaspoole Eestit on vaja Riigikogu mandaati ehk siis teie ise saate siin otsustada. Nii nagu me oleme saatnud sõdureid missioonidele, selleks on vaja Riigikogu mandaati. Mina seda üksi otsustada ei saa, see ei lähe teist mitte kuidagi mööda. Teine küsimus. Ei, ma

Me tõesti tahame, et Ukraina võidaks, tõesti tahame, et Venemaa kaotaks ja läheks tagasi oma piiridesse. Me teeme ju kõik selleks, et Ukraina võidaks. Me oleme selgelt valinud poole ja see pool on Ukraina, sellepärast et Venemaa on meile otseselt oht. Kolmas küsimus. Ei ole mul plaanis evakueeruda. Aga jällegi, me ei ole praegu sellises [olukorras], et [tuleb] rääkida, kes kuhu läheb. Me teeme praegu kõik pingutused selleks, et sõda mitte kunagi siia ei jõuaks. Sellepärast me aitame Ukrainat sõjalise abiga, sellepärast me aitame Ukrainat

et agressioonikuriteo algatajad saaksid vastutusele võetud. See on töö, mida me teeme just selleks, et see sõda siia ei jõuaks ja keegi ei peaks vastama

Tõesti on olukord, kus me, ütleme, ministritena saame jälle teateid suurtest küberrünnakutest, mis meil on, või siis erinevatest hübriidrünnakutest, mida me näeme eri tasanditel, aga me oleme õnneks nendeks hästi valmistunud. Me oleme investeerinud sinna rohkem raha just selle jaoks, et me saaksime vastu pidada. Ja me oleme vastu pidanud. Inimesed tegelikult enamasti ei tea nendest suurtest küberrünnakutest just sellel põhjusel, et need ei lähe läbi ja inimeste eludele otsene mõju puudub. See ei tähenda, et neid ei toimuks. Aitäh! Aitäh! Varro Vooglaid, täpsustav küsimus, palun! Suur tänu! Tõepoolest tahaks täpsustada küsimusi, et saada täpsemat vastust. Esimene asi on see, et te ütlesite, et teil ei ole plaanis evakueeruda. Aga kas te annate lubaduse sarnaselt president Zelenskõiga, et te ei lahku Eestist, annate oma rahvale lubaduse? Meie kartus, ma ütlen, ka minu kartus isiklikult on see, et teie edendatav poliitika viib Eesti sõtta Venemaaga. Nii. Nii. Kas teie olete valmis andma oma rahvale lubaduse: "Jaa, mina praegu peaministrina viin ellu seda poliitikat, mida ma viin. Kui see peaks viima selleni, et sõda jõuab Eestisse, siis mina jään ise ka siia ja kannatan selle

kelle on saatnud, ma ei tea, näiteks Välisluureamet sinna täitma mingisuguseid sõjalisi ülesandeid, samas nad saavad ikkagi Eesti Vabariigilt tasu selle tegevuse eest. Nad täidavad konkreetseid ülesandeid, mis on saadud Eesti Vabariigi valitsusele alluvatelt asutustelt. Sellisel juhul Kaitsevägi ikkagi ju osaleks Ukraina sõjalises konfliktis. Ja sellepärast ma kordan küsimust: kas te saate kinnitada, et siiani ei ole mitte midagi sellist tehtud, et Eesti Vabariik on saatnud kas tegevväelasi või reserviste täitma Ukrainas mingisuguseidki sõjalisi ülesandeid – kas väljaõppe mõttes, luureinfo kogumise või vahendamise mõttes, ma ei tea, logistikutena, kellena iganes –, mingisugustki sõjalist rolli? Ehk te ei saanud öelda, kas Eesti Vabariigi Kaitsevägi kas tegevteenistujate või reservistide kaudu tegelikult juba osaleb Ukraina sõjas. Ja kolmandaks on see küsimus: kuidas on see siiski võimalik, et te ei saa anda selget kinnitust, et Eesti Vabariigi Kaitsevägi ei lähe Ukraina sõtta osalema, sellepärast et see tähendaks otsest, vahetut sõtta astumist Venemaaga? Vale on ju see, et Venemaa võimalik tegevus Eesti suunal ei sõltu sellest, mida Eesti teeb, kui meie oleme hakanud osalema sõjalises tegevuses. See on igati ootuspärane, et Eestit hakatakse käsitlema Venemaaga sõtta astunud riigina. Aitäh! Kõigepealt, mina olen aru saanud, et te ju kogu aeg tahate, et ma ära läheks. Te kogu aeg tahate, et ma ära läheks, ja nüüd ma kuulen teie küsimusest, et teil on hirm, et ma lähen ära. Kumb siis on – lähen ära, ei lähe ära? Kumba te soovite? Jääb veidi ebaselgeks. Suur erinevus teie arusaamise ja minu arusaamise vahel on see, see, millega me hoiame sõda ära. Kui ma kuulan teid, siis [saan aru, et] teie arvamus on see, et kui me oleksime hästi viisakad, istuksime, käed põlvede peal, ja mitte midagi ei teeks, ei aitaks Ukrainat, siis Venemaa näeks, et me oleme tegelikult head. "Neile me küll kallale ei lähe, sellepärast et nemad on olnud ju kogu Aga mina ei usu sellesse. Ma ei usu sellesse ja sellesse ei usu enam ka soomlased, kes on olnud Venemaa suhtes kogu aeg head, aga siis, kui see sõda algas, said nad aru, et oi-oi-oi, ega Venemaa tegelikult sõpradest suurt ei pea. Ja tulemus on see, et nad on tänaseks NATO-s. Kui Venemaa ei taha, et NATO laieneks, siis ei peaks ta minema kallale oma naabritele, sest [teistel] tekib hirm, et nad on järgmised, ja siis NATO ka ei laieneks, sellepärast et riigid ei taotleks selle liikmelisust.

me võime võtta seda, mida me tahame, ja võime võtta seda jõuga. Ja järgmine samm oli juba raskem. Seetõttu see strateegia, mis meil on, on rahustrateegia, pikaajalise rahu strateegia selle jaoks, et Venemaa saaks lõplikult lüüa ja Venemaa lõplikult ei läheks enam oma naabritele kallale. Nagu ütleb ajaloolane Timothy Snyder: "Selleks et riik saaks paremaks, peab ta kaotama oma viimase koloniaalse sõja." Ja [asi] on selles, et Venemaa ei ole kunagi oma viimast koloniaalset sõda kaotanud. Nüüd, kas ma saan teile kinnitada, et mitte ühtegi eestlast Ukrainas ei ole? Ei saa kinnitada. Ma ei saa sellist asja teile kinnitada. Kaitseväe saatmine [käib], veel kord, Riigikogu antava mandaadiga, see ei lähe teist kuidagi mööda, kui te olete Riigikogu liige. Siin on vaja Riigikogu mandaati, et Kaitseväge seal kasutada. Veel kord: Ukraina ei ole seda palunud ja see ei ole hetkel teema. Aitäh!

kõige konkreetsematele küsimustele ja nende kordamisele vaatamata mingit konkreetset vastust ei tule. Mitte mingit konkreetset vastust! Muidugi me tahame, et te sealt Stenbocki majast ära läheksite. Loomulikult tahame. Te ajate Eestit katastroofikursile nii majanduslikult kui ka välispoliitiliselt. Aga seni, kuni te seal istute, tahame me teie suust kuulda: "Jah, ma jään Eesti rahvaga. Isegi kui Stenbocki maja maa pealt ära pühitakse koos minuga, jään ma Eesti rahvaga." Palun öelge see välja! Palun öelge see välja! Seda oodatakse teilt praegu.Mis puutub nüüd rahukurssi ja sellesse, et Riigikogust see mööda ei lähe, siis koalitsioon on siin ju läbi surunud blankoveksli, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt on Kaitseväel ja valitsusel võimalik praegu saata mis tahes missioonile, kui ma õigesti mäletan, kuni 100 meest.

sellepärast et koalitsioonis on nii otsustatud. Nii et selle taha see nüüd küll seisma ei jää, et "teie ju vajutate siin nupu peale". Jah, meie ei vajuta selle nupu peale, mis viib Eesti sõtta, aga koalitsiooni liikmed vajutavad, selle peale ma võin mürki võtta.Nüüd tuleme ikkagi geopoliitilise olukorra juurde. Praegu on Poola juhid Ameerikas, kus arutatakse seda, et tuua Poola kuni 100 000 Ameerika sõdurit. George Friedman, kes on üks juhtivaid geopoliitika asjatundjaid, ütleb, et Ameerika Ühendriikide

Kui te tahate konkreetseid vastuseid, siis küsige konkreetseid küsimusi. See kaks minutit ei olnud Vastan ja vastasin ka Varro Vooglaiu küsimustele väga konkreetselt. Teie küsimuse peale saan ka öelda: jah, ma jään Eestisse, kui ma olen peaminister ja siin peaks sõda algama.

Ameerika sõdurid lähevad Poola piiri äärde, et Venemaa tähelepanu läheks kuskile mujale. Teatavasti, kui tehakse mingeid õppuseid, siis Venemaa peab selle suhtes ka kuidagi positsiooni võtma ja siis nad ei saa Ukrainat niimoodi hävitada. Kas see on teie mure, et äkki Ukraina on liiga nõrk, või te kardate, et Ukraina võidab? Vastupidi, peaks ikkagi tegema kõik selleks, et Ukraina võidaks, sest, tõepoolest, seni kui Ukraina võitleb, võitleb, seni kui Ukraina ei ole langenud, senikaua ei lähe Venemaa kuskile kaugemale kellelegi kallale. See on see, miks me praegu niimoodi toimetame. Võtame ajaloost näiteid, 1930‑ndate Siis oli ka nii, et vaadati pealt, kuidas Saksamaa läks kallale Tšehhile ja Poolale, ja mõeldi, et ega see kaugemale ei lähe. Vaadake, Euroopa on väga väike ja see, et meie praegu ei võitle, on tänu sellele, et ukrainlased peavad vastu ja ukrainlased endiselt venelast tagasi. Seetõttu ei ole meil siin sõda. Minu meelest me kõik tahame, et see sõda siia ei jõuaks. Sellepärast me peame Ukrainat aitama nii palju kui võimalik, et nad saaksid ennast kaitsta ja et Venemaa läheks tagasi oma piiridesse. See sõda lõppeks kohe, kui Venemaa saaks aru, et

kui Venemaa läheks tagasi oma piiridesse ja ütleks, et ta tegi vea ja enam seda ei juhtu. See ei sõltu mitte sellest, mida Ukraina teeb või ei tee. Kui Ukraina langeb, siis ei ole enam Ukrainat; kui Venemaa kaotab, siis Venemaa saab minna tagasi oma piiridesse ja ta ei ole midagi kaotanud. Aitäh, proua peaminister! Ma lõpetan meie tänase viienda küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme kuuenda küsimuse juurde, on Varro Vooglaiul käsi püsti, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jaa! On küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta ja see seisneb selles, et mida ikkagi teha, kui ma teist nädalat järjest ei saa oma küsimustele vastust teie ka ei sekku ega palu peaministril nendele küsimustele vastata. Ma nii selgelt ja nii konkreetselt kui vähegi võimalik palusin vastata lihtsalt konkreetsetele küsimustele ja ikkagi [vastust] ei tule.Ma põhjendan ka oma seisukohta. Ma sain vastuse osaliselt ainult ühele küsimusele. See oli see: kas te olete valmis andma oma rahvale lubaduse, et Eesti Kaitseväge Eesti Kaitseväge ei viida Ukrainas sõtta Venemaaga? Sellele peaminister põhimõtteliselt vastas, et ei, sellist lubadust ta ei ole valmis andma, see variant jääb lauale, et Eesti viiakse Ukrainas sõtta Venemaaga. Sellele ma sain osaliselt vastuse.Aga kaks ülejäänud küsimust

aga me ei taha mitte kuidagi seda, et kui ta oleks meile sõja kaela tõmmanud, siis ta jätaks rahva sõja all kannatama ja lahkuks ise Eestist. Need on kaks täiesti erinevat asja.Ja oli ka teine küsimus, millele ma ei saanud kuidagi vastust. Ta küsis minu käest vastu: "Kas ma saan kinnitada, et ühtegi eestlast Ukrainas sõdimas ei ole?" Ma ei ole küsinud sellist asja. Ma tean, et Ukrainas osaleb terve rida eestlasi, muidugi vabatahtlikena, aga ma küsisin, kas ta saab kinnitada, et Eesti Vabariigi poolt saadetuna ei osale seal ühtegi tegevväelast ega reservisti. See oli minu küsimus ja see on jätkuvalt vastuseta. Ma küsingi teie kui istungi juhataja käest: miks te ei palu, et minu küsimustele reaalselt vastataks? Ma lähen siit teist nädalat järjest ära ilma vastusteta. Aitäh, hea kolleeg! Mina küll ütlen, et mina kuulsin vastuseid. Mina kuulsin väga selgelt vastust: "Jah, jään." See oli ka Mart Helme küsimusele väga konkreetne vastus. Mina kuulsin sellele küsimusele, kas te saate kinnitada, vastust: "Ei saa kinnitada." Kas te saate anda lubaduse? "Ei, ma ei anna." Ehk siis väga selged vastused teile olid olemas. Lisaks sellele, hea kolleeg, te olete kindlasti jälginud ka seda, et Riigikogu istungi juhataja ei sekku küsimustesse, kui püsitakse teemas. Antud juhul Kaja Kallas püsis oma vastustes väga täpselt teemas, mille te olete siin sõnastanud: Kaitseväe osalemine

olid siin olemas. Istungi juhataja ei saa sekkuda, kui küsimuse adressaat vastab küsimusele ja püsib teemas. Sellest me oleme siin korduvalt rääkinud ja ma usun, et see konkreetsuse aste, millega nendele küsimustele vastati, on täiesti piisav. Head kolleegid, mida rohkem me neid protseduurikaid siin praegu menetleme, seda vähem on võimalust esitada küsimus Riigikogu liikmetel, kes tulevad pärast teid. Siin on terve rivi küsimusi, mida me peame täna veel käsitlema. Aga Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Ma tahaksin lihtsalt natukene paremini aru saada, mida teemas püsimine teie käsitluse kohaselt tähendab. Kui näiteks teie küsite minu käest, mis kell on, ja mina vastan teile, et see on kahtlemata väga oluline küsimus, mis kell on, see huvitab paljusid teisigi inimesi, kindlasti tuleb teha pingutusi selleks, et jõuda selgusele, kui palju kell siis praegusel hetkel ikkagi on, ja nii edasi, kas ma siis püsin teemas teie küsimusele vastates või teie arvates ma ikkagi jätan tegelikult küsimusele vastamata? Aitäh! Küsimuse teema on Kaitseväe osalemine Ukraina sõjas ja Kaja Kallas andis selle kohta vastuse. teie küsimuste kujunditega ei pea peaminister kaasa minema, seda ma selgitasin teile ka eelmisel korral. Ühtlasi andsin teile soovituse, et kui teid vastus ei rahulda, siis on teil võimalik uuesti küsida.

istungi juhatamisel hambaarstiks, kes tõmbab ministrite suust vastuseid välja. See ei ole kindlasti istungi juhataja ülesanne ja seda ei näe ette ka meie kodu- ja töökorra seadus. Head kolleegid, järgnevalt tänane kuues küsimus. See on peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on omavalitsuste rahastamise reform. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Regionaalminister Madis Kallas on tulnud välja uue plaaniga, mis talle paistab

Põhimõtteliselt tähendab see seda, et sellised omavalitsused, kellel läheb paremini võrreldes teistega, peavad nüüd arvestama sellega, et riigilt hakkavad nad vähem raha saama. Ehk põhimõtteliselt võib öelda, et karistatakse tublimaid.

Nii hästi tuleb teie sõnavõtust välja see probleem, mis astmelise tulumaksugagi on: kõik inimesed ütlevad, et justkui peab rikkamaid maksustama, aga kui selgub, et teie olete see rikas, keda äkki rohkem hakatakse maksustama, siis öeldakse, et ei, seda ma nüüd päris ei mõelnud. Praegu puudutab omavalitsuste rahastamise

et arutelud on pooleli. Me ei ole valitsuses seda eelnõu või reformikava veel arutanud, vaid on töörühm, kes sellega tegeleb.

teistsugused kulud. Nii et põhimõtteliselt käib praegu arutelu tervikliku paketi üle, mis arvestaks täiendavaid meetmeid lasterikastele omavalitsustele, et säiliks oluliste investeeringute tegemise võimekus. Kui peab

Nüüd, lisaks on see, et näiteks Tallinnaga piirnevatel omavalitsustel puudub hetkel juurdepääs paljudele investeeringumeetmetele või on omaosalus nende jaoks liiga kõrge. Ometi on neil tegelikult vaja investeeringuid rohkem teha, kui me räägime just lastest, lastest, lasteaedadest ja koolidest. Samuti on üks asi, mis on olnud meile endale väga oluline: see, et kohalikul omavalitsusel oleks rohkem finantsautonoomiat. Meil on probleem, et paljud omavalitsused otseselt ei mõista, mis nad sellest saavad, kui nad ettevõtluse sinna

talumise tasuga me oleme selle saavutanud, et kohalikud omavalitsused justkui saavad sellest ka midagi. Ja me mõtleme, kuidas me saaksime seda finantsautonoomiat laiendada. Aitäh! Aitäh! Vadim Belobrovtsev, täpsustav küsimus, palun! Kui rääkida minust konkreetselt, siis mina kindlasti pooldan astmelist tulumaksu. Kui me räägime minust nagu Vadim Belobrovtsevist,

Hea plaan. Aga ta ütlebki, et kui ajad on paremad, siis me hakkame seda teistmoodi tegema ja tuleme põhimõtteliselt tagasi süsteemi juurde, mis on enne olnud. Aga kas me saame seda uskuda, mida räägib meile lugupeetud regionaalminister, kui omal ajal tegelikult juba vähendati eraldisi

Kõigepealt, ma usun, et selles me oleme ühte meelt: ka meie tahame, et kõigil inimestel oleks Eestis hea elada. Selle konkreetse idee aluspunktiks on see, et

Nüüd, te ütlete, et võiks ju lihtsalt lisada raha riigieelarvest. Võib-olla teile tuleb see üllatusena, aga ma siiski kordan üle, et meil lihtsalt ei ole riigieelarves raha, mis ei ole juba mingiteks asjadeks ette nähtud, ja meil endiselt haigutab riigieelarves suur auk. Tegelikult Tegelikult meie mõte on ikkagi see, et ka kohalikel omavalitsustel oleks rohkem finantsautonoomiat, oleks rohkem võimalusi, ja kuidas me saaksime seda kõike seda kõike paremini korraldada. Mina ei ole küll kindlasti öelnud, et selline süsteem oleks ajutine. Ma ei tea, kas minister Kallas on seda väitnud, aga meil ei ole plaani teha seda ajutiselt, vaid plaan on ikkagi reformida

on viinud omavalitsused sellisesse seisu, et me peame päris tihti lugema lehest, kuidas mõni omavalitsus arutab volikogus ühe või teise kooliastme sulgemist, [koomale tõmbamist] või lasteaia kinnipanemist.

Kas selline plaan ongi, et läheme niimoodi edasi ja järjest laome asju juurde, aga raha kaasa ei anna? Või äkki on teil anda mõni positiivne sõnum, millal te plaanite hakata omavalitsustele lisaks tegevustele nendeks ka rahalisi vahendeid kaasa andma? Aitäh!

jaoks me panime raha kaasa koos sellega, kui me tõstsime õpetajate palka.Ma saan aru, et te tahate valitsust kõiges süüdistada, aga tõepoolest, haridus on kohaliku omavalitsuse korraldada ja kohalik omavalitsus peab saama otsustada, millised koolid töötavad, millised koolid ei tööta, [ja jälgib], kui palju on lapsi, kui palju on lapsi sündimas ning kas saab koole kokku panna. See on kohaliku omavalitsuse korraldada. Me oleme olnud väga uhked selle üle, et meie haridussüsteem on väga autonoomne. Tegelikult on autonoomsus nii koolipidaja ehk kohaliku omavalitsuse

pidada kodude lähedal, seal, kus inimesed elavad, ja neid ei pandaks kinni. Jah, tõsi on see, et suuremad lapsed, eriti need, kes käivad gümnaasiumis, [käivad koolis kaugemal]. Kaks kolmandikku lastest ei vali oma kodulähedast gümnaasiumi ehk nad juba praegu lähevad mujale. Ja tõsi on see, et seal on vaja hoopis teistsuguseid kompetentse, hoopis teistsuguseid õpetajaid ja seda ei ole võimalik pakkuda kõrgel tasemel erinevates kohalikes omavalitsustes. Seetõttu on ju kohalikud omavalitsused neid otsuseid ka teinud. Aga minu meelest ei ole riigil kohane sekkuda ja

jaksab üleval pidada. Nüüd ma näen, et teil on jälle protseduuriline küsimus, kus te hakkate minuga vaidlema ja millele ma enam vastata ei saa. Minu meelest see ei ole lihtsalt kohane. Jah, teie küsimus oli, kas pannakse raha kaasa. Võib-olla jällegi tuleb teile üllatusena, et riigieelarves ei ole mingit täiendavat raha, mida mida kuhugi kaasa panna. Selle jaoks me oleme sunnitud tõstma makse ja paluma maksumaksjalt suuremat panust, et me saaksime [teha] kõiki neid asju, mida me praegu riigis teeme, ja ka kõiki neid toredaid asju, mida te tahate, et me teeksime, ja investeerida piisavalt julgeolekusse. Selle jaoks me oleme pidanud paluma

Aitäh! Kindlasti ei saa öelda, et ma kuidagi kuritarvitan protseduuriliste küsimuste võtmist, nagu siin peaminister just viitama hakkas või viitas. Aga tõsi on see, et ega ma küsimusele vastust ei saanud. Ma kuulsin seda, mida on tehtud, aga minu küsimusele jälle ei vastatud. Ja siis me imestame siin, miks küsitakse nii või teisiti

Nii! Tänane seitsmes küsimus on justiitsminister Kalle Laanetile, küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teema on prokuratuuri sõltumatus. Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud justiitsminister Kalle Laanet! Jälgides ajakirjanduses peaprokurör Andres Parmase ja justiitsminister Kalle Laaneti omavahelisi väljaütlemisi, jääb vägisi mulje, et jõustruktuuride vahel käib kahetsusväärne võimuvõitlus. Olen ministriga nõus, et prokuratuuri töö vajaks ülevaatamist.

kaasustes algatatakse väga kergelt uurimisi ja otsitakse läbi ning võetakse ära arvuteid ja telefone, kuid samas Slava Ukraini uurimisest pole aasta jooksul pea midagi kuulda olnud. Nii ei ole ka Johanna-Maria Lehtmet minu teada üle kuulatud, ei ole talt võetud ära ei arvutit ega mobiili. Tundub, et prokuratuuri töö lonkab

Ja minu küsimus on, milles siis seisneb see poliitiline usalduskrediit. Kas on tegemist nii‑öelda lehmakauplemisega, et

Aitäh selle küsimuse eest ja aitäh selle sissejuhatuse eest! Väga selgelt tõite välja, millised kitsaskohad on prokuratuuri tegevuses olnud ja millised ootused on olnud avalikkuses just nimelt ka Slava Ukraini menetluse puhul.

Jah, ma tunnistan, et ma olen küsinud selle menetluse kohta. Jah, ma olen pakkunud oma abi. Ma olen pakkunud oma positsioonist tulenevat võimalust rääkida Ukraina Ukraina justiitsministriga. Ma olen seda kõike teinud, jah, aga ma ei ole sekkunud ühtegi menetlustoimingusse. Ma ei ole mitte kunagi mitte kellelegi öelnud, millist kriminaalmenetlust algatada, millist kriminaalmenetlust lõpetada, kellele kahtlustus või süüdistus esitada või kellele mitte esitada. Ma ei ole mitte kunagi seda teinud. See ongi prokuratuuri sõltumatus, et kriminaalmenetlustele kriminaalmenetlustele annab hinnangu kohus. Aga Justiitsministeerium vastutab selle eest, et prokuratuur töötaks efektiivselt, seaduslikult, tulemuslikult ja otstarbekalt. Mida tähendab poliitiline usalduskrediit? Õiguspoliitiline usalduskrediit tähendab seda. Ka siin laua peal on hunnikus arupärimisi, infotunnis küsimusi, on rahulolematust, rahulolematust meedias ja kõik sinna juurde kuuluv. Andres Parmas on väitnud avalikkuses, et teda ei ole survestatud. Täna on äkitselt tulnud välja, et teda kangesti survestatakse. Millal ta räägib siis tõtt ja millal ta valetab, küsin mina. Jah, ma olen pakkunud talle, kuna Tallinna Ringkonnakohtu esimehe ametiaeg lõpeb ja kuna ta on ka avalikult öelnud, et tema süda kuulub kohtusse, et on võimalus sinna kandideerida.

Jah, väga pikk aeg kulus eelmisel aastal selleks, et käia ja tutvustada oma mõtteid väljaspool Eestit. See kõik ju teatud mõttes [mõjutas] prokuratuuri tööd, ma ei saa öelda, et kahjustas, aga oli ju teada, et juht tahab lahkuda. Tema hing ei ole enam prokuratuuris. Aitäh!

kohtumisi kirja panna ega üle küsida, kes mis põhjusel kellegagi kohtus. Võib-olla mõnel ametiisikul on see kombeks, minul ei ole. Aitäh Suur tänu! Ja üks lisaküsimus. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Sõltumatus ju ei tähenda seda, et lubatud on kõik või nad on puutumatud. Minule on ainuüksi aastatest 2020–2023 teada kokku juba seitse juhtumit, faktilist juhtumit, milles kohtud on oma otsustes ja määrustes tuvastanud, et prokurörid on esitanud kohtule valeandmeid, võltsinud menetlusdokumente, kasutanud võltsitud menetlusdokumente, takistanud teadvalt menetlusosalise kohtueelsele menetlusele ilmumist ja loonud kunstlikult tõendeid ehk moonutanud kriminaalasjas tegelikke asjaolusid. Lisaks on kohus prokuröre menetlusest taandanud põhjusel, põhjusel, et riiklikud süüdistajad on käitunud lubamatult erapoolikult, on läbi viinud ebaseadusliku ülekuulamise ehk survestanud ja hirmutanud kaitse tunnistajat telefoni teel, survestanud kangekaelselt kohtunikku nõustuma lubamatu tõendi kasutamisega, on rikkunud kahtlustatava kaitseõigust, survestanud kahtlustatavat, vassinud kohtule ja rikkunud kahtlustatava omandiõigust. Kohus on tunnistanud ka prokuratuuri jälitustoimingu lubasid seadusega vastuolus olevaks ehk õigusvastaseks. Ja kohus on märkinud järgnevat, tsiteerin: "On raske mõista, miks riik sellisel viisil enda kodanike vastu süüdistusi konstrueerib."Tegelikus õigusriigis on sellised prokuröride rikkumised väga tõsise kaaluga ja tõsine oht õigusriigi põhimõttele. Kas teile on teada, kas mõne eelnevalt loetletud, kohtute tuvastatud prokuröri rikkumise tõttu on prokuratuuri järelevalveosakond alustanud prokuröri suhtes järelevalvemenetlust, et saada selgust asjaoludes ja, ütleme, selles mõttes mingi seisukoht kujundada? Aitäh!

need küsimused ei oleks liiga pikalt ühiskonnas üleval, olen ma palunud oma kolleege, kes selles komisjonis on, et nad teeksid ühe kuu jooksul järelevalve ära ja võtaksid vaatluse alla üheaastase, kalendriaastase perioodi. Meil on vaja ühiskonnas selgust, sest see, mis praegu toimub, on minu arvates ühtpidi demokraatliku ühiskonna tugevus, aga teistpidi tekitab avalikkuses veelgi rohkem küsimusi: usaldusküsimusi õigussüsteemi kohta,

Kaheksanda küsimuse arutelu ma kahjuks avada ei saa, sellepärast et küsijat Anti Poolametsa ei ole saalis. Samuti ei ole saalis üheksanda küsimuse küsijat Aleksei Jevgrafovit. Ka seda küsimust me ei ava. ava. Jõuame järjekorras kümnenda küsimuseni. See on justiitsminister Kalle Laanetile, küsib Riigikogu liige Kert Kingo ja teema on prokuratuuri tegevuse seaduslikkus ja järelevalve. Palun, Kert Kingo!

sätestab nõuded prokuröride ametieetikale ning käitumisele. Eetikakoodeks kehtib kõikidele Eesti Vabariigi prokuröridele, sealhulgas loomulikult peaprokurörile. Paragrahv 2 selles eetikakoodeksis toob välja prokuröri käitumise üldreeglid, millest prokurörid peaksid kinni pidama ja mida rangelt järgima. Näiteks on seal nimetatud, et prokurör hoiab prokuratuuri ja prokuröri ameti mainet; säilitab ametiväärikuse ja hea käitumise tavad nii tööalastes suhetes kui väljaspool tööaega sotsiaal- ja kultuurielus osaledes; täidab töökohustusi erapooletult, sõltumatult ning parimal võimalikul viisil, laskmata end mõjutada poliitikal ja meedial; hoidub ametivõimu ja ‑nime omakasulisest ja vääritust kasutamisest; ei esita teadvalt ebaõiget või eksitavat teavet.Nende

Kuidas teie hindate, kas sellised asjad on lubatavad ning kas peaprokurör on eetikakoodeksist kinnipidamisega piisavalt tegelenud ja jälginud oma alluvate seas selle täitmist? Ma tänan,

oli näha, et nad olid ülevas peomeeleolus. Kas teie hinnangul on see peaprokurörile lubatav käitumine? Mis te arvate, kuidas see kontekst, et ametnik esineb kahe poliitilise partei juhtfiguuriga laval,

Aitäh, head kolleegid! Enn Eesmaa, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Kogemata? Vabandust, jah, näpud olid närvilised.